Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение

Режим на гласуване.

Режим на гласуване.

доклада на Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Господин Татарски,

На заседанието присъстваха

Ви, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители!

без „против”, „въздържали се” – 5 народни представители. Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическа политика енергетика и туризъм предлага на Народното събрание